Ainoaan käsittelyyn esitellään päiväjärjestyksen 3. asia. Nyt päätetään valtiovarainvaliokunnan mietinnön VaVM 7/2023 vp pohjalta kannanotosta selonteon johdosta. Keskustelu asiasta päättyi 22.11.2023 pidetyssä täysistunnossa. Keskustelussa Joona Räsänen on Timo Harakan kannattamana ehdottanut, että eduskunta hyväksyy vastalauseen 1 mukaisen kannanoton, Mika Lintilä on Timo Mehtälän kannattamana ehdottanut, että eduskunta hyväksyy vastalauseen 2 mukaisen kannanoton, Saara Hyrkkö on Tiina Elon kannattamana ehdottanut, että eduskunta hyväksyy vastalauseen 3 mukaisen kannanoton, ja Minja Koskela on Hanna Sarkkisen kannattamana ehdottanut, että eduskunta hyväksyy vastalauseen 4 mukaisen kannanoton.

Ensimmäiseen käsittelyyn esitellään päiväjärjestyksen 4. asia. Käsittelyn pohjana on valtiovarainvaliokunnan mietintö VaVM 6/2023 vp. Yleiskeskustelu asiasta päättyi 22.11.2023 pidetyssä täysistunnossa. Yleiskeskustelussa Hannu Hoskonen on Mika Lintilän kannattamana ehdottanut, että lakiehdotus hyväksytään vastalauseen mukaisena. [Speech 4] Speaker:

Ensimmäiseen käsittelyyn esitellään päiväjärjestyksen 5. asia. Käsittelyn pohjana on talousvaliokunnan mietintö TaVM 4/2023 vp. Yleiskeskustelu asiasta päättyi 23.11.2023 pidetyssä täysistunnossa. Yleiskeskustelussa Laura Meriluoto on Lotta Hamarin kannattamana ehdottanut, että 1. lakiehdotus hyväksytään vastalauseen 1 mukaisena, ja Katri Kulmuni on Hannu Hoskosen kannattamana ehdottanut, että 1. lakiehdotus hyväksytään vastalauseen 2 mukaisena.

Ensimmäiseen käsittelyyn esitellään päiväjärjestyksen 4. asia. Käsittelyn pohjana on valtiovarainvaliokunnan mietintö VaVM 6/2023 vp. Yleiskeskustelu asiasta päättyi 22.11.2023 pidetyssä täysistunnossa. Yleiskeskustelussa Joona Räsänen on Aki Lindénin kannattamana ehdottanut, että lakiehdotukset hyväksytään vastalauseen 1 mukaisena, Petri Honkonen on Anne Kalmarin kannattamana ehdottanut, että lakiehdotukset hyväksytään vastalauseen 2 mukaisena, mukaisena, Saara Hyrkkö on Krista Mikkosen kannattamana ehdottanut, että lakiehdotukset hyväksytään vastalauseen 3 mukaisena, ja Hanna Sarkkinen on Laura Meriluodon kannattamana ehdottanut, että lakiehdotukset hyväksytään vastalauseen 4 mukaisena. [Speech 6]

Pieni keskeytys tässä vaiheessa. Tarkistetaan, että äänestyskoneet toimivat. Toivon, että pääsemme niin nopeasti, että ei tarvitse poistua salista, että voidaan vain tarkistaa tämä asia. Elikkä pieni tauko.

Keskustelussa Saara Hyrkkö on Krista Mikkosen kannattamana tehnyt vastalauseen mukaisen lausumaehdotuksen. [Speech 14]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

Content: Toiseen käsittelyyn esitellään päiväjärjestyksen 8. asia. Nyt voidaan hyväksyä tai hylätä lakiehdotukset, joiden sisällöstä päätettiin ensimmäisessä käsittelyssä. Keskustelu asiasta

Toiseen käsittelyyn esitellään päiväjärjestyksen 10. asia. Nyt voidaan hyväksyä tai hylätä lakiehdotus, jonka sisällöstä päätettiin ensimmäisessä käsittelyssä. — Keskustelua, edustaja Autto. Arvoisa rouva puhemies! En halua istuntoa pitkittää yhtään, mutta aivan lyhyesti haluaisin myös todeta sen, että kiitän ensinnäkin sivistysvaliokuntaa mietinnön laatimisesta ja eduskunta varmasti tämän lain sinänsä voi nyt toisessa käsittelyssä aivan hyvillä mielin hyväksyä. Laissahan on kyse tällaisesta velvoitteesta kunnille ja kaupungeille pitää lukua siitä, kuinka paljon varhaiskasvatuksessa on lapsia, jotka tarvitsevat erityistä tukea. Ja lähinnä ajattelin, jos meillä olisi tässä ollut aikaa nyt käydä keskustelua siitä, mitä voimme noin yleensä yhteiskunnassa tehdä sen hyväksi, että niin suuri osa lapsista, meidän varhaiskasvatuksessamme olevista kohta nuorista, ei olisi siinä tilanteessa elämässään, että tarvitsee tällaista tukea, vaan että tosiaan yhteiskunta olisi sillä tavoin hyvä ympäristö kasvaa, että noin lähtökohtaisesti suuri osa saisi hyvät eväät sinne koulupolulle. Tämän vain halusin sanoa, arvoisa puhemies.